Шановні колеги, прошу народних депутатів реєструватись.

В залі зареєстровано 372 народних депутати України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання.

3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд (реєстраційні номери 2031 та 2031-1 альтернативний). Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Шановні колеги, готові?

За-202 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу. Шановний пане Голово, шановна президія, колеги, шановний український народе! Ми пропонуємо на розгляд депутатів Верховної Ради проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки (номер законопроекту 2031). Проект народних депутатів Юлії Тимошенко та ще декількох членів нашої фракції. Проектом закону пропонується збільшити розміри надбавок на догляд: особам з інвалідністю з дитинства, віднесених до категорії групи А (це I група) з 75 до 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; особам з інвалідністю з дитинства, віднесених до групи Б (I групи) з 50 до 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного заходу потребують постійного стороннього догляду, з 15 до 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Акцентую увагу, що проект соціальний, спрямований на підвищення рівня матеріального забезпечення людей з інвалідністю. Декілька цифр. Станом на 1 квітня 19-го року соціальна допомога особам з інвалідністю складає від тисячи 564 гривень до 3 тисяч 365, 365, це для особи з інвалідністю підгрупи А з надбавкою на догляд. Можна собі тільки уявити, як може прожити родини, коли один із членів сім'ї зобов'язаний доглядати... Завершити дайте, будь ласка, 10 секунд. ЦИМБАЛЮК М.М. Я прошу народних депутатів віднестися з повагою до тих родин, які долею покликані виховувати і доглядати таких своїх дітей. Дайте завершити. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові... Вибачте. Для представлення альтернативного законопроекту (реєстраційний номер 2031-1) надається народному депутату України Королевській Наталії Юріївні. Шановні колеги, шановні присутні, "Опозиційна платформа – За життя" підготувала альтернативний законопроект, тому що ми вважаємо, сьогодні вкрай необхідно підвищити рівень соціального захисту людей з інвалідністю. Минулі 5 років минула влада знущалася над цими людьми, тому що не тільки не індексувала виплати, а ще і позбавляла всіляких соціальних гарантій. І люди очікують від нас з вами решительных кроків для того, щоб людина з інвалідністю, а особливо дитина з інвалідністю відчула захист та підтримку з боку держави. Законопроект, який зараз доповідав мій колега, він дуже слушний, але ми все ж пропонуємо це зробити як перший крок. А взагалі необхідно відчутно збільшити розмір державної соціальної допомоги для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. І тому в нашому законопроекті ми пропонуємо. Перше. Це підвищити в два рази розмір державного соціальної допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та дітям з інвалідністю, які визначені чинними зараз нормами закону 2109. Друге. Це підвищити в два рази розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства підгрупа А і Б і І групи і дітям з інвалідністю, які визначені чинними зараз нормами закону 2109. Третє. Для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ, ІІІ групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів потребують постійного стороннього догляду, надбавка на догляд підвищується з 15 відсотків до 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Такі зараз кроки вони, дійсно, допоможуть людям забезпечити хоч необхідну соціальну підтримку на придбання ліків для проходження реабілітації, і тому ми пропонуємо і будемо голосувати як за перший, так і за другий законопроект, щоб ми… Дайте завершити, будь ласка. КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Щоб ми сьогодні почали рухатися назустріч комплексного вирішення проблем людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Це сьогодні одне з найголовніших питань соціального захисту людей. Дякуємо за увагу, просимо підтримати. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! На своєму засіданні 16 жовтня 2010 року Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув законопроект про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо підвищення особам з інвалідністю

пропонується збільшити особам з інвалідністю з дитинства розміри надбавки за догляд. Сьогодні однією зі стратегічних цілей уряду, що задекларовано в Програмі дій уряду, є покращення державної політики у сфері соціального захисту і збільшення рівня фінансового забезпечення людей і осіб з інвалідністю, а також тих осіб, які здійснюють догляд за ними. Народні депутати, члени комітету, підтримуючи законодавчі ініціативи, спрямовані посилити соціальний захист осіб з інвалідністю, висловили позицію щодо поетапного збільшення розміру надбавки на догляд. Міністерство соціальної політики, яке було присутнє на засіданні комітету, підтримало цю позицію та готове обрахувати зміни до державного бюджету для того, щоб забезпечити надбавки за такий догляд. Комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект реєстраційний номер 2031 за основу. При підготовці законопроекту до другого читання остаточне рішення комітетом буде прийматися з урахуванням позицій Кабінету Міністрів України. Дякую. І прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, прохання записатись від фракцій: два – за, два – проти. Цимбалюк Михайло Миколайович. Дякую, пане Голово. Я хочу насамперед висловити вдячність голові Комітету соціальної політики, у справах ветеранів пані Третьяковій Галині. Хочу подякувати всім членам комітету, бо, справді, в ньому об'єдналися представники різних політичних сил навколо проблеми, проблеми, яка існує в багатьох українських родинах. За останньою статистикою, більше 161 тисячі родин мають на вихованні дітей-інвалідів з дитинства. І я хочу подякувати пані Королевській, яка також об'єднала зусилля шляхом жертви свого законопроекту для того, щоби все-таки цей законопроект став законом. Дякую всім. І прошу проголосувати "за". Бобровська Соломія Анатоліївна. на підвищення виплат. Це перше. І друге. Окрім того, коли ми згадуємо про підвищення виплат, і знову мова йде про "надання риби, а не вудки", було б добре, щоб і законодавці, і колеги, які над цим працюють і цим опікуються, могли би пошукати все ж таки спосіб соціалізації для діток, за якими мусять опікуватися чи опікуни, чи батьки. Для того, щоб вдень можна було віддавати в спеціалізовані заклади для навчання або для проведення часу і щоб батьки могли виходити на роботу. Тому це набагато комплексна, більша і глобальніша, комплексніша програма – це раз. І два. Нам треба думати про суспільство з інклюзією, починаючи від вхідних дверей і закінчуючи організаціями, освітою і так далі. Дякую. Зінкевич Яна Вадимівна. З місця включіть, будь ласка, мікрофон. 16:20:55 ЗІНКЕВИЧ Я.В. Доброго дня, колеги! Я хочу сказати, що цей законопроект є дуже важливим. Тому що, на жаль, у нас є дуже скрутна ситуація у батьків, які опікуються своїми дітками з інвалідністю і також в осіб, які є інвалідами з дитинства. І на жаль, ті соціальні виплати, які є на даний момент, вони не покривають навіть елементарного, тобто лікарських препаратів. Тому ми, фракція "Європейська солідарність", будемо підтримувати даний законопроект. І вважаємо, що дуже важливо, щоб всі ви також його підтримали. Дякую.

Група "За майбутнє", яка складається з народних депутатів – мажоритарників і представляє понад 4 мільйона виборців України, вважає, що дана законодавча ініціатива є слушною, вкрай потрібною. Але, разом з тим, це лише частка у вирішенні великої складної проблеми. Найперше я хотіла би звернути увагу, що ще у восьмому засіданні… у скликанні парламенту ми зробили перші кроки до інклюзії. На жаль, інклюзія в освіті присутня, але вона не присутня в позашкільній освіті. Тому треба рухатися далі. Друга проблема – це розміри фінансування. І ті кошти, які ми передбачаємо даним законопроектом, на жаль, є невеликими і не вирішать проблем ані соціального характеру, ані охорони здоров'я. б хотіла звернути увагу зали на те, що Український інститут стратегічного дослідження МОЗ прогнозує зростання кількості дітей з інвалідністю в наступному році до 200 тисяч осіб. Отже, коштів треба передбачати в бюджеті 20-го року більше. Я прошу врахувати ці аспекти і підтримуємо разом з тим законопроект 2031. Дякую. Я бачу. У нас залишився один виступ. Прохання підготуватися до голосування. З мотивів Папієв Михайло Миколайович, "Опозиційна платформа – За життя". Після цього голосуємо. Дякую. Шановні народні депутати України, це важливий законопроект. Я просто хотів би звернути і привернути вашу увагу до деяких відмінностей і чому законопроект народного депутата Королевської більш ємкий і за нього треба голосувати. В першому законопроекті ви тільки підвищуєте надбавку на догляд, але ви не вирішуєте основну проблему цих людей – ви не підвищуєте і взагалі не збільшуєте розмір державної допомоги, ви знову ж таки лишаєте їм проживання на оці копійчані допомоги від держави. І зараз ситуація така, що ми змушені будемо оцей ваш копійчаний законопроект підтримувати першим, тому що складно пояснити, що людям взагалі нічого не підвищується. Але зверніть увагу, нам треба зараз підвищити основну виплату – це державну соціальну допомогу, а не тільки допомогу на догляд. Ми будемо голосувати і перший, і другий законопроект, наша "Опозиційна платформа – За життя" підтримує їх. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття за основу проект Закону про внесення змін до статті Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд (реєстраційний номер 2031). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-324 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" - 220, "Опозиційна платформа - За життя" – 26, "Європейська солідарність" - 20, "Батьківщина" – 14, "За майбутнє" – 10, "Голос" – 16, позафракційні – 18. Дякую. Рішення прийнято. й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (реєстраційний номер 2102). Пропонується розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підготуватись до голосування.

Дякую. Шановні колеги, слово для доповіді надається заступнику міністра фінансів Ходаковському Павлу Вікторовичу.

урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA). Угоду було вчинено 7 лютого 2017 року у місті Києві. Угода передбачає, містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях та інформування про них в податкову службу Відповідно до статті 9 Закону України про міжнародні договори угода підлягає ратифікації. Ратифікація угоди дозволить виконати внутрішні державні процедури, необхідні для того, щоб угода набрала чинності в стосунках між двома країнами. Реалізація проекту закону не потребує додаткового бюджетного фінансування. Тому ми пропонуємо і просимо підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Яременку Богдану Васильовичу. Шановні колеги, Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні 9 жовтня 2019 року розглянув внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України про ратифікацію угоди між Урядом України та Урядом для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий проект закону за основу та в цілому. міжурядової угоди, вчиненої 7 лютого 2017 року в Києві, що дозволить підвищити рівень дотримання вимог міжнародного податкового законодавства у взаємовідносинах України та США та забезпечить застосування положень Закону FATCA на основі здійснення внутрішнього звітування та автоматичного обміну інформацією відповідно до Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал та Протоколу до неї, укладених у місті Вашингтон 4 березня 1994 року. Ратифікація угоди створить правові підстави для розкриття банками України інформації щодо рахунків платників податків США в українських фінансових організаціях у випадках та в обсязі, визначених цією угодою. Згідно з пояснювальною запискою за підписом міністра фінансів України реалізація закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.

змін. На жаль, знову ж таки це не стосується громадян України, це якраз те, що стосується громадян Сполучених Штатів Америки. Але це чудовий приклад того, як інша держава дбає про те, щоб всі податки, в тому числі на території не тільки Сполучених Штатів, були сплачені. І, напевно, в певному сенсі це є гарним прикладом для нашої країни, як ми можемо поповнювати нашу казну, якщо будемо слідкувати і робити свої податкові умови більш для діяльності, в тому числі поза межами нашої держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Данило Олександрович Гетманцев, фракція "Слуга народу".

пропонуємо підтримати два законопроекти, які є у нас в порядку денному. І, власне кажучи, це той механізм, який не тільки дозволить нам розкривати відомості про платників податків Сполучених Штатів Америки, про їх доходи, які вони отримують на території України, але і запустити ті механізми, які врешті-решт і дозволять нашому уряду, нашій Державній податковій службі отримувати відомості про статки і про активи наших громадян, які вони допоки ховають за кордоном. прості кроки до деофшоризації, про які ми так довго говорили на парламентських та президентських виборах. І прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є ще бажаючі виступити? Тоді прошу підготуватись, після виступу Олега Анатолійовича переходимо до голосування. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, по суті, ми, звичайно, наша фракція буде підтримувати ратифікацію цієї конвенції. Але питання в іншому. Питання в тому, що ми не маємо робити сьогодні в цій залі вигляд, що в українсько-американських відносинах нічого не відбувається. На жаль, Україна завдяки тому, що попередня влада, намагаючись в будь-який спосіб втриматись у руля, з головою влізла в американську президентську кампанію 2016 року і передала у спадок цю проблему чинній владі, на жаль, Україна сьогодні є надзвичайно токсичною для обох партій, що домінують сьогодні в американській політиці. Ігнорувати цю проблему не можна. Ми сьогодні маємо, фактично, зруйнований нормальний діалог між стратегічними партнерами України і США, оскільки нас просто використовують просто, як пішака, у політичній грі в Сполучених Штатах. І ми вважаємо, що парламент України має взяти на себе відповідальність за проведення повноцінного розслідування по фактах можливого втручання попередньої української влади у виборчу кампанію 16-го року. Поки парламент на себе цю відповідальність не візьме і не створить тут відповідну тимчасову слідчу комісію, так і будуть заважати організації повноцінного візиту пана Зеленського до Вашингтона, і будуть заважати розвитку наших відносин саме ці скандали, тому що сьогодні Україна просто пішак в цій грі. Я сподіваюсь на підтримку в першу чергу в цій справі фракції "Слуга народу". Ми маємо спільно розібратися, що відбулося в 16-му році, які дії вчиняли, власне, українські громадяни, посадові особи для того, щоб використати свої можливості, в тому числі в правоохоронних органах, щоб втрутитись в американську виборчу кампанію. Якщо цього не відбудеться, нас так і будуть далі просто використовувати. Тому я сподіваюсь, що парламент заявить свою жорстку позицію і буде вимагати від правоохоронних органів проведення повноцінного розслідування по всіх фактах втручання в американські вибори 16-го року. Дякую. Шановні колеги, більше бажаючих виступити немає? Прошу підготуватись до голосування.

Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування… ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (реєстраційний номер 0001). Прошу підтримати та проголосувати. За-310 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Шановні колеги… По фракціях покажіть, будь ласка.

Шановні колеги, надійшли заяви від двох фракцій з проханням заміни перерви на виступ. Вадим Євгенович Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". По-перше, хотів подякувати колегам групи "За майбутнє" і колегам з депутатської фракції "Батьківщина". Це нормальна позиція, коли ми можемо вийти до людей і, повірте, вам довести ті вимоги, які люди ставлять на площі перед Верховною Радою. Хочу нагадати, що останнє, чого може досягти влада, це те, що вчителі після робочого дня можуть пройти майже 3 тисячі і сказати свої вимоги. Але наразі резолюція мирної громадської акції протесту проти звуження прав та гарантій прав освітян. "Ми, учасники мирної громадської організації протесту, висловлюємо протест проти намірів влади на звуження трудових і соціально-економічних прав і гарантій працівників закладів освіти замість виконання вимог статті 61 Закону "Про освіту". Держава постійно економить на освіті. Загальний обсяг видатків на освіту в державному та місцевих бюджетах на 20-й рік прогнозується у розмірі 5,6 Це віддзеркалення державних пріоритетів і залишкового принципу фінансування, яке має становити не менше, ніж 7 відсотків. Не враховано видатки на реалізацію Постанови Кабінету Міністрів про оплату праці наукових і науково-педагогічних працівників закладів і установ освіти і науки, якою передбачено встановлення посадового окладу працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні 2,5 прожиткових мінімуми. Колеги, статтею 7 законопроекту розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб передбачено у розмірі 2 тисячі 102 гривні, хоча за даними Міністерства соціальної політики це 4 тисячі 732 гривні. Розмір мінімальної заробітної плати пропонують встановити на рівні 723 гривні, що є нижчим навіть від фактичного прожиткового мінімуму. У проекті бюджету 20-го року видатки освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників міста Києва передбачені в неповному обсязі. Тому освітяни, які вийшли, вони вимагають від Верховної Ради, від нас з вами: перше – передбачити видатки на освіту в розмірі не менше 7 відсотків; друге – забезпечити виконання вимог статті 61 Закону "Про освіту" щодо встановлення посадового окладу у розмірі не менше 3 мінімальних заробітних плат; третє – внести зміни до Кодексу законів про працю, Закону "Про оплату праці" щодо виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат; четверте і останнє – при прийнятті Закону "Про повну загальну середню освіту" врахувати зауваження профспілок освіти, а саме щодо недопущення переведення педагогічних працівників пенсійного віку на строкові договори,

введення обов'язкової сертифікації для можливості зайнятися педагогічною діяльністю в закладах середньої освіти, запровадження для педагогічних працівників 40-годинного робочого тижня. Шановні колеги, ну, давайте дотримуватися. 10 секунд і все. ІВЧЕНКО В.Є. Дякую. Дякую за можливість висловити позицію освітян. І хочу сказати, давайте долучимося до формування бюджету і давайте, щоби наші вчителі не соромилися кожного з нас. Дякую вам.

Ще одна заява є від двох фракцій із заміною на виступ. Михайло Леонтійович Бондар. 16:40:35 БОНДАР М.Л. Дякую. Шановні колеги, хочу звернутися від політичної сили "Європейська солідарність" як учасник бойових дій, як хлопець, який втратив побратимів в Станиці Луганській під час бою зі свого зводу, де зараз розводяться війська, хочу спростувати цю тенденцію, що місцеві просять якраз відводити війська. Ми отримували, я не хочу зачитувати, з яких сільських рад хто попідписував, але зачитаю, це є якраз звернення до Президента України Володимира Зеленського. "Ми, депутати, на сесії сільської ради, яка відбулася 18 жовтня 19-го року, розглянувши звернення мешканців нашої сільської ради, категорично проти відведення сил і засобів Збройних Сил України і інших утворених відповідно до законів України військових правоохоронних органів спеціального призначення Міністерством внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України від кордонів тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. На теперішній час Збройні Сили України захищають наших мешканців, завдяки цьому працюють органи влади, навчальні та медичні заклади, магазини, поштове відділення, магазин та інше. Просимо вас, шановний пане Президенте, не залишати без уваги наше звернення та прийняти відповідне рішення, яке буде захищати інтереси всіх ваших виборців, всіх громадян України". Я прошу дослухатися якраз до того і зрозуміти, що не дотримуються ніякі умови, під час яких можна буде розводити війська. І ці злочинні накази, які віддаються зараз нашим хлопцям, щоб вони залишили ці позиції, які ми з 14-го року з боями, з втратами завойовували, зараз виводять їх в чисте поле – це є ганьба, цього не можна допустити. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (реєстраційний номер 2102). Пропонується розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підготуватись до голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-230 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, слово для доповіді надається заступнику міністра фінансів Ходаковському Павлу Вікторовичу. Дякую за результативне голосування за проект Закону про ратифікацію угоди. ратифікації виникає необхідність внесення змін до низки законодавчих актів, зокрема пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" Зокрема проектом закону передбачено внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині порядку розкриття банківської таємниці, інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, буде надаватися банками у випадках та в обсязі, визначених Угодою FATCA та іншими чинними міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей. Крім того, пропонується внести зміни в Закон України "Про депозитарну систему України" в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Інформація, яка буде міститися у системі депозитарного обліку, надаватиметься у випадках та в обсязі, визначених Угодою FATCA та іншими чинними міжнародними договорами. Запропоновані зміни до законодавства України дозволять в подальшому приєднатись до багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін обмін інформацією про фінансові рахунки MCAA СRS. Суб'єктами виконання угоди є Міністерство фінансів, Національний банк, Державна податкова служба. Відповідно ми просимо підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Железняку Ярославу Івановичу. Шановні колеги, дякую, по-перше, що підтримали ратифікацію, яка була тільки що. Ці законопроекти, які будемо вам представляти, це законопроекти, які імплементують саме ці норми. Знову ж повторю: вони не стосуються громадян України. На жаль або на щастя, це норми, які передбачили для себе Сполучені Штати Америки для того, щоб подивитися, як їх громадяни сплачують податки. Напевно, кожен з вас, коли заповнював якісь дані в банку, вже заповнював графу, чи є ви податковим агентом Сполучених Штатів. Це як вже наші банки, не чекаючи змін до законодавства, виконують цю норму. Тому по факту те, що зараз буде пропонуватися, це закріплення того юридичного статусу і надання можливості передачі інформації нашій податковій до податкових служб Сполучених Штатів Америки, знову ж таки про громадян Сполучених Штатів. А в майбутньому, якщо, можливо, будуть інші договори про обмін інформацією, тоді і Україна приєднається до них і зможе обмінюватися інформацією. Розглянувши цей законопроект 2102, наш комітет, Комітет фінансової, податкової та митної політики, прийняв рішення рекомендувати його прийняти в першому читанні та в цілому як закон України. Просимо підтримати це рішення. Дякую. Дякую. Прошу записатись: два – за, два – проти, від фракцій.

Дуже дякую. Насправді, варто встановлювати і практикувати кращі механізми для, і такого питання, як ухиляння від, власне, уникнення податків, нам Сполучені Штати дають дуже хороший приклад в цьому напрямку. Звісно, би хотілося, щоб такі стандарти підтягалися для громадян України, бо насправді зараз, наприклад, в іншому напрямку, в напрямку, коли ви повертаєтеся з-за кордону, досить часто дуже важко виконати всі фінансові вимоги. Тому сприймаємо це як перший крок і вітаємо цей перший крок. нам потрібні такі самі дзеркальні процедури, щоб нашим громадянам не доводилося по півроку, а то і більше доводити те, що вони не ухилялися від сплати податків, і всі податки за кордоном в в моменті їхньої роботи були сплачені адекватно. Підтримуємо пропозицією і будемо голосувати. Дякую. Дякую. Дякую, пане Голово. Бєлькова, "Батьківщина". Ну, звичайно, колеги, ми також будемо підтримувати і цей законопроект, і наступний. Єдине, що я хотіла би трошки не погодитися з деякими колегами, які сказали, що цей законопроект прямо не впливає на українських громадян. Не погоджуся і ось чому. Справа в тому, що американський закон, дійсно, прямо вимагає відкриття інформації саме про американських громадян. Разом з тим Америка дуже специфічний такий стратегічний партнер для нас і вони всім країнам, які підписують з ними ці угоди, і ратифікують відповідні угоди, пропонують і стимул для країн, в тому числі для громадян із тих країн. Так, наслідком прийняття цих законів, я дуже сподіваюсь, від Мінфіну буде поширена робота з колегами із Сполучених Штатів, яка дозволить українським громадянам уникнути подвійного оподаткування. І саме тому "Батьківщина", яка дбає про інтереси своїх платників податків, буде беззастережно підтримувати. Разом з тим, якщо ми подивимося з вами деякі зауваження Головного експертного управління, а я шаную їх роботу в таких важливих питаннях, які стосуються банківської таємниці, депозитарної справи, ми все ж таки хотіли би побачити прийняття цього закону в першому читанні і наступного так само. З такою мотивацією ми будемо підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Валентинівна. Ніна Петрівна Южаніна. Шановні колеги, я трошечки хотіла би глибше вам пояснити, що ми зараз приймаємо. Тому що насправді законопроект 2102 він вносить зміни в два закони, Закон України "Про банки і банківську діяльність", і Закон України "Про депозитарну систему України". І доповнюється лише одним абзацом щодо того, в яких випадках розкривається банківська таємниця щодо юридичних та фізичних осіб. І ось в цьому пункті якраз є перша частина цього абзацу, це вимоги щойно нами ратифікованої угоди США, а друга частина прямо говорить про те, що ми маємо ми маємо надавати і щодо інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України або укладених на на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття інформації встановлюється Національним банком. Це означає, що крім розкриття банківської таємниці за рахунками нерезидентів створюються підстави для передачі такої інформації компетентним органам інших країн з відповідним взаємним отриманням Україною інформації за банківськими рахунками громадян України, відкритих в інших країнах. Все це добре. Ми, справді, починаємо автоматичний обмін інформацією. Тільки у нас завжди є ложка дьогтю. Чи готова наша Державна податкова служба щодо прийняття такої інформації, і чи вона буде готова за певний період до Ви зрозумійте, це щодо всіх юридичних і фізичних осіб. Минулого літа ми були в Грузії. Вони готувалися до формату прийняття цієї інформації спільно з Європейським Союзом більше 7 місяців. Це при їхньому технічному оснащенні, Тому моя порада. Справді, наступає зовсім новий період в діяльності наших юридичних і фізичних осіб. Тому бажаю, щоби Міністерство фінансів відразу зайнялось… Дякую. Шановні колеги, в нас залишився останній виступ. Після цього переходимо до голосування. Прохання запросити народних депутатів. Слово надається Папієву Михайлу Миколайовичу. З місця, так? підвищенням соціальних гарантій українських громадян, зараз стала в позу "чего изволите". І починаємо згадувати, що були ще в 1994 році відповідно до вимог FATF підписані угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки. І сьогодні я вдячний Ніні Петрівні, яка абсолютно зрозумілою вам мовою пояснила, що ці закони, вони стосуються не тільки резидентів Якщо ви хочете переконатись в тому, то я просив би народних депутатів України читати висновки науково-експертного управління Верховної Ради України. Сьогодні, якщо ми бездумно за основу і в цілому проголосуємо цей законопроект, то він буде стосуватися розкриття банківської таємниці не тільки резидентів Сполучених Штатів Америки, а ще і нерезидентів і юридичних, і фізичних осіб і може мати дуже серйозні наслідки, до таких речей треба готуватися. І треба, щоби накінець-то Україна зрозуміла, що крім вимог "чего изволите", треба в першу чергу думати про те, як організувати життя українських громадян, як зробити їх захищеними і як при цьому всьому стати патріотами України, а не патріотами якихось там резидентів Сполучених Штатів Америки, навіть з повагою до них відносячись. Враховуючи те, що і в уряді і в цій Верховній Раді є декілька резидентів тому я думаю, що ми навіть і проголосуємо ці законопроекти. Дякую. Дякую. З приводу ложки дьогтю, на яку звернули увагу наші шановні колеги. Дійсно, цей закон дає можливість обмінюватись автоматично інформацією з більше ніж ста країнами світу, які вже здійснюють такий автоматичний обмін про активи наших громадян, які ті ховають за кордоном. І шановна опозиція повинна знати, що для того, аби ми запустили цей процес, підготувалися до нього, нам потрібно спочатку прийняти цей закон, а потім протягом року, чи скільки знадобиться часу, його запровадити. Це нормальна річ, коли ми знаємо про гроші, про активи, які наші громадяни ховають за кордоном, і так само повідомляємо про кошти, які ховаються тут іноземними громадянами. Це автоматичний обмін інформацією, який діє в більшості країн світу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування, прохання зайняти свої місця. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом

За основу, за основу. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-320 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. 221 – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" – 14, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 14, "За майбутнє" – 14, "Голос"– 18, позафракційні – 17. Шановні колеги, комітет рекомендував прийняти і в цілому. Проти? В цілому готові голосувати? Ні. Добре. Наступна пропозиція: давайте скоротимо наполовину строки підготовки до другого читання. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки пропозицій і правок та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 2102). Прошу підтримати та проголосувати. За-250 Рішення прийнято. застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (реєстраційний номер 2103). Давайте ми зайдемо в обговорення питання, і я дам з процедури. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

розгляду попередніх двох питань, вношу пропозицію проголосувати його без обговорення в першому читані і за основу. Дякую за увагу. Шановні колеги, є гарна пропозиція без обговорення проголосувати. Тому прошу підготуватися до голосування. Ставлю на голосування пропозицію...

Шановні колеги, почекайте, була пропозиція без обговорення. Давайте проголосуємо, 226 голосів якщо в залі буде за те, щоб без обговорення... Дивіться, Артуре Володимировичу, ми затягуємо процес. (Шум у залі) А всі інші фракції пропонують без обговорення. Може, ви дослухаєтесь до колег по парламенту?

Добре, Артуре Володимировичу, завтра продовжимо. Даю слово заступнику міністра фінансів Ходаковському Павлу Вікторовичу.

Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати, поряд з внесенням змін до Закону "Про банки і банківську діяльність" і "Про депозитарну систему України" ратифікація угоди FATCA вимагає також внесення змін до Податкового кодексу України. Відповідним чином запропоновані зміни в рамках цього проекту змін до Податкового кодексу передбачають визначити... уточнення в частині визначення понять "підзвітний рахунок та його власник", "фінансовий агент" та "фінансовий рахунок", особливості подання звітності за підзвітними рахунками, збір та отримання податкової інформації контролюючими органами фінансових агентів, накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками із звітів про підзвітні рахунки, інші уточнюючі позиції. Запропоновані зміни, вже зазначалось, до законодавства, які дозволять в подальшому приєднатися до багатостороннього угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки суб'єктами виконання є Міністерство фінансів, Національний банк, Державна податкова служба. Прийняття цього законопроекту дасть можливість в повній мірі реалізувати угоду, яку ми щойно ратифікували. Тому ми просимо підтримати даний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу. Дякую. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, продовжуємо обговорювати FATCA, це зміни в Податковий кодекс. У нас була довго дискусія на комітеті щодо цих питань і були і технічні зауваження, які виписані в рішенні комітету, але так як є бажання зали за основу, то просимо підтримати і цей законопроект просто за основу з доопрацюванням і техніко-юридичними правками.

Або одна фракція, яка хотіла би виступити. Южаніна Ніна Петрівна. Шановні колеги! Я би просила вас все-таки ще уважно подивитися на цей проект закону. Він один із найсуттєвіших, які ми приймаємо за останні 50 днів. Щоб ви розуміли дуже добре, що ми наділяємо наші податкові органи новими правилами, новими можливостями і частині адміністрування в частині визначення щодо відповідальності платника податків. Я хотіла би просто звернути увагу на те, що ці правила автоматичного обміну інформацією розроблені ще в 2008 році, і ті країни, які відразу приєдналися до автоматичного обміну, звісно, мають уже великий зиск. І хоча вони починали в 2008 році із 40 укладених угод про двосторонній обмін, на кінець 2018 року діє більше 4 тисяч 500 угод між 90 юрисдикціями на основі цього автоматичного обміну нового формату СRS. І що дало це взагалі країнам, які об'єдналися в автоматичному обміні? За результатами 18-го року – це розкрито інформацію про бенефіціарів приблизно на 4,9 трильйонів євро. Додатково країни отримали в бюджет приблизно 95 мільярдів євро. Але Україна, оскільки одна з останніх приєднується до такого автоматичного обміну, я просто хочу, щоб всі ви розуміли, що такі повноваження нашим контролюючим органам можна надавати тільки тоді, коли вони готові виконувати їх. Тому ще раз закликаю всі сили зараз сконцентрувати, по-перше, до захищеності такої інформації. По-друге, до її автоматичного використання не на власний розсуд податківців, а це так, як в усіх інших країнах, вибудована схема автоматичного втягування в інформацію в так званий податковий... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ніна Петрівна. Шановні колеги, а чи необхідне подальше обговорення, чи можемо ми переходити до голосування?

Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків". Прошу підготуватись до голосування (реєстраційний номер 2103).

Прошу підтримати та проголосувати. За-295 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання… По фракціям покажіть.

шановні колеги, була пропозиція від наших колег і Ярослава Железняка скоротити процедуру наполовину.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 та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 2103. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-287 Рішення прийнято.

щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону України (реєстраційний номер 0905), прийнятого Верховною Радою України попереднього скликання в першому читанні та підготовлений Комітетом з питань державної безпеки, оборони та розвідки у вигляді порівняльної таблиці до другого читання. Метою законопроекту є створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, а саме: забезпечення виконання Державною прикордонною службою України завдань з охорони та захисту державного кордону шляхом нормативно-правового визначення розмірів земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури завширшки 30-50 метрів, а також звільнення цих органів у зв'язку із цим від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Актуальність цього законопроекту полягає в тому, що жодним нормативно-правовим актом не визначено розміри земельних ділянок, які надаються військовим частинам Державної прикордонної служби України для створення прикордонної інфраструктури. смузі існують землі, на які розповсюджується дія статті 3 Закону України "Про використання земель оборони", що перебувають у державній власності, це здебільш на кордоні з пострадянськими країнами і у приватній власності. Ці землі можна поділити на дві категорії. Перша – це землі надані у порушення чинного законодавства чи незаконно захоплені. Такі факти мають місце на кордоні колишнього Радянського Союзу. Також землі набуті законним шляхом, розпайовані. Такі факти мають місце на кордоні з пострадянськими державами. Шановні народні депутати, наголошую, що українсько-російській, українсько-білоруській, українсько-молдовській ділянці державного кордону земельні ділянки, які перебувають у власності сільськогосподарських підприємств, а в окремих випадках інші І тому прийняття даного закону України визначить правовий механізм вирішення спірних питань з власниками земельних ділянок, мешканців прикордонних районів, призведе уніфікацію закону України до законодавство суміжних держав, де вказані питання, врегульовані ще вже в 90-х роках. З огляду на вище зазначене в другому читанні підготовлена порівняльна таблиця, 10 поправок – всі прийняті. Я прошу народних депутатів проголосувати за даний законопроект в цілому. Доповідь закінчив. Дякую. Дякую. Шановні колеги, якщо я не помиляюсь, тут враховані всі правки та пропозиції, які були під час підготовки до другого читання.

Давайте голосувати. Ну, з мотивів тут немає виступів. Якщо є правки, давайте по правкам. Немає. Тоді давайте голосувати.

земельних ділянок завширшки 30-50 метрів для формування якісної прикордонної інфраструктури в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району. Тому цей закон в разі його прийняття визначить як правові механізми вирішення спорів, за які вже говорилося, так і призведе до уніфікації законодавства України з суміжними країнами, де ці питання давним-давно вирішені. Прошу підтримати законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, пропоную все ж таки переходити до голосування і будемо швидше відпускати Держприкордонслужбу на роботу. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (реєстраційний номер 0905). Я не чую. Всі правки враховані. Шановні колеги, ми вже переходимо до голосування. Готові голосувати? Прошу зайняти свої місця, підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-288 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Покажіть по фракціям.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам розданий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування (реєстраційний номер 0869). Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування Андрійовичу Зіновію Мирославовичу. Але, шановні колеги, не розходьтеся, тут дуже небагато правок. Доброго дня, шановна президія, шановні друзі, шановні українці! На розгляд Верховної Ради України у другому читанні вноситься проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування (реєстраційний номер 0869). Стаття 13 Конституції України передбачає, що земля і її надра атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, шельфу, морської економічною зоною є об'єктами права власності українського народу. Кожен громадянин має право користуватися природніми об'єктами права власності відповідно до закону. Проект Закону України прийнятий Верховною Радою за основу 4 лютого 2015 року. Законопроект спрямований на забезпечення умов для реалізації конституційного права громадян на користування природніми об'єктами – право власності українського народу; створення реальних юридичних механізмів для безперешкодного та безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування; звільнення прибережних захисних смуг від огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів, запровадження механізму їх демонтажу; сприяння цивілізованому та відповідальному користуванню прибережними захисними смугами. законопроекті передбачається внесення змін до Водного та Земельного кодексів України, про адміністративні правопорушення, законів України про місцеве самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації. Забороняється обмеження прав загального використання в зв'язку з наданням прибережних захисних смуг користування юридичних та фізичних осіб. Змінами до Земельного кодексу України пропонується заборонити влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів. Законопроектом передбачено встановлення адміністративної відповідальності за неправомірне обмеження безперешкодного або безоплатного доступу до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального використання, крім випадків, передбачених законом. Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України в 14-денний термін після включення законопроекту до порядку денного були поправки. З яких 54 поправки, враховані 48, в тому числі редакційно та частково, 6 – відхилено. Комітет з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні 9 жовтня 2019 року вирішив внести на розгляд Верховної Ради Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування... З.М. Та прийняття його в другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, не розходьтесь, декілька правок всього. Правка номер 8, Фельдман. Не наполягає. 15-а, Фельдман. 17-а, Луценко. 39-а, Бондаренко. 40-а, Луценко. 54-а, Лабунська. Є, наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон Лабунській. Я дякую шановним колегам, що майже 10 правок, 9 із 10 враховані. Але все ж таки у нас була дискусія, у нас в цьому законі все ж таки чітко не визначений орган, який буде відповідати за контроль щодо демонтажу. Я все-таки просила би повернутися і поставити на голосування мою правку. Дякую. Щоб просто у нас не вийшло, що закон працювати не буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, вибачте, останню фразу не почув. Правку я прошу поставити на голосування, тому що це стосується якраз… І підтримати її, тому що це стосується… 54-а. Це саме стосується визначення органу, який буде відповідати за демонтаж. Тому що у нас може бути закон гарний, але він не буде працювати. Дякую. Так, шановні колеги, правка номер 54. Позиція комітету. 17:20:29 АНДРІЙОВИЧ З.М. Позиція комітету є відхилити у зв'язку з тим, що конструкції, які незаконно встановлені, будуть демонтовані саме власником даних конструкцій. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 54 народного депутата Лабунської. Вона не була врахована комітетом, зараз її треба проголосувати. Прошу визначатись та голосувати. За-105 Рішення не прийнято. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Ще раз хочу, щоб ви звернули увагу. Для того, щоб цей закон працював, а він, дійсно, важливий, має бути відповідальний орган. Оскільки на протязі 10 днів після прийняття цього закону на вимогу місцевої адміністрації або на вимогу виконавчого органу влади власник оцієї огорожі має її демонтувати. Якщо він її не демонтує, то хто відповідальний за демонтаж? Тому важливо, щоб ви підтримали цю правку задля того, щоб цей закон працював. Цей закон на захист прав людей, які хочуть простого: доступу до водойм, до річок і так далі. Давайте підтримаємо, ще раз повернемося до правки Лабунської і підтримаємо цю правку. Дякую. Дякую. Ми можемо переходити до голосування? Яка? Ні. Ми її проголосували, ми повертатися не будемо, Вадиме Євгеновичу. Ні. Ми не можемо повертатися до правки. Слово надається заступнику міністра Рябчину Олексію Михайловичу, хвилина з мотивів. І переходимо до голосування. Від Мінекоенерго дякуємо депутатам за якісне доопрацювання цього законопроекту, тим, хто подавав правки. Міністерство підтримує прийняття цього законопроекту. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати України! Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" підтримає цей законопроект і буде голосувати в другому читанні, тому що ми за те, щоб громадяни України мали своє законне конституційне право користуватися водоймами. Але при цьому всьому я все ж таки привертаю вашу увагу і увагу комітету. У вас же має бути хтось там з досвідом роботи в місцевих органах виконавчої влади, і вам абсолютно правильно народний депутат Лабунська каже, що має бути якийсь орган, уповноважений виконувати цей закон, якщо власник не хоче цього робити. Хоча ви навіть не дослухалися до цього абсолютно логічного прохання. Наша фракція підтримає цей закон навіть з тими недопрацюваннями, з якими він є, бо ми в першу чергу будемо голосувати за наших людей, за їхні конституційні права. Дякую.

Дякую. Микола Люшняк, 166 округ, Тернопільщина. Шановні колеги, внаслідок останніх 10 років в нас сталася катастрофічна ситуація з доступом до водойм, які, в принципі, є державні. І сьогодні наше право конституційне захищене має бути, щоб всі люди отримали доступ. Що сталося? Огородження, берегоукріплюючі споруди, які сьогодні не дають доступу простого громадянина в будь-яку... до будь-якої водойми в Україні. Шановні колеги, цей закон назрів з 2005 року. Я прошу підтримати його, закон в другому читанні і в цілому. Дякую. Шановні колеги, всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Прошу підготуватися до голосування. "Голос" ще? Бобровська Соломія Анатоліївна. Дуже дякую. Всі правильні речі. Напевно, одесити, жителі Миколаєва і так далі, і Донецької області будуть втішені, що нарешті дійдуть до моря, до лиманів і так далі. Але справді питання: хто буде демонтувати оборонні ці споруди, які будують від людей? Це раз. Друге. Насправді, це не вирішує ще комплексного питання. Тому що забудова відбувається різного характеру саме на території земель санітарної зони, санітарно-захисної зони і так далі, Я би дуже хотіла побачити місто Одесу і, зокрема, Трасу здоров'я в повному доступу і до прибережної смуги. Інакше станеться, як було в 15-му році, коли голова адміністрації зносив самовільно власними руками споруди. І мені дуже шкода, що правка не була підтримана. Дякую. Хто працює в адміністраціях місцевих чи місцевому самоврядуванні, той дуже добре це знає. Ні, переголосовувати правку ми не будемо, порушимо Регламент. Вносьте пропозиції щодо зміни в законодавство, будемо голосувати. Немає такої процедури, як повернення до правки, на жаль. Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. А комітету – прохання більш ретельно вивчати ті правки, які враховуються або не враховуються. Прошу підготуватися до голосування.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 для загального водокористування (реєстраційний номер 0869). Прошу підтримати та проголосувати. За-314 Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 228, "Опозиційна платформа – За життя" – 13, "Європейська солідарність" – 19, "Батьківщина" – 11, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 16, позафракційні – 16. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку, порядку Одну хвилину даю на виступ Радуцькому Михайлу Борисовичу. Шановні колеги, вже сьогодні пані Стефанишина, наша колега з партії "Голос", розказала про ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні з захворюванням на дифтерію. Тому Комітет здоров'я нації завдяки керівництву Верховної Ради організовує в четвер о 14:30 в медпункті Верховної Ради, який на шляху до буфету йде, безкоштовну вакцинацію від дифтерії. Прохання: всі, хто хочуть провакцинуватися від дифтерії і власним прикладом показати країні, що це обов'язково треба робити, щоб не поширювалась епідемія, прошу записати в секретаріаті Комітету здоров'я нації. А з собою о 14:30 в четвер мати копію паспорта і копію ідентифікаційного коду. О 14:30 в медпункті Верховної Ради. Дякую, Махало Борисович. Шановні колеги, переходимо до наступного питання – проект Закону про концесію (реєстраційний номер 0879). До виступу запрошується заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Підласа Роксолана Андріївна. Шановні колеги, доброго дня! Це буде дуже коротко. Ви знаєте, що ми вже проголосували в цілому законопроект 1046 про відтак законопроект 0879, який залишився нам у спадок з попереднього скликання, втратив свою актуальність. Тому Комітет економічного розвитку пропонує зняти з розгляду проект Закону 0879. Дякую. Дякую. Шановні колеги, є з мотивів. Давайте з мотивів. Степан Іванович Кубів, далі – ОПЗЖ. Всі? Три Три виступи по хвилині з мотивів, і переходимо до голосування. Степан Іванович Кубів. який ми свого часу розглядали у Верховній Раді, був обговорений чітко на двох засіданнях комітету. Він на сьогодні втратив актуальність. Ми схвалили в цілому даний законопроект під номером 1046. Даний законопроект 1046 був підписаний і Президентом України. Хочу сказати, що даний законопроект має і спільну форму, і мав спільну форму, і має успішні доопрацювання, в цілому схвалений на засіданні комітету. Ми були свідомі того рішення, що на нашому комітеті разом з міністерствами відповідними було стверджено і схвалено важливий для країни законодавчий акт, який сьогодні є також публічним, який є на законодавчій основі підтриманий Президентом. І пропоную підтримати рішення, про яке озвучила заступник голови пані Роксолана Підласа. Дякую.

і він вже був підписаний. І що найголовніше. Я хочу звернутися, дорогі виборці, до вас, що старі нові обличчя, представники колишньої команди – це сьогоднішня партія в тому числі і "Слуга народу", які продукують той самий інтелектуальний продукт. І тому у нас не змінюється ні економічна політика, ні механізми щодо подолання бідності. І тому я застерігаю на майбутнє, щоб таких більше у нас не було проявів, і ми мали можливість все-таки отримувати той новий інтелектуальний продукт, а не отримувати старі законопроекти від попередньої влади. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. Дуже добре, що Господь так управив, що повертається законопроект і не голосується в цьому залі про концесії. Рівно 6 років тому ми боролися, щоб концесію "Луганськводи" повернули взагалі в область людям. Всі державні підприємства, монополії повинні належати людям, українському народу – вода, газ, нафта, земля, електроенергія. Дуже добре, що сьогодні не розглядається цей законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, висновок комітету: зняти з розгляду… зняти законопроект з розгляду. Тому я прошу підготуватись до голосування. Сергій Володимирович, ми проголосували Закон про концесії раніше вже. Зараз це, дійсно, дуже важливо, да. І зняти теж дуже важливо. Я з вами повністю згоден. Прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію зняти законопроект з розгляду, законопроект щодо концесії, про концесії, номер 0879. Прошу підтримати та проголосувати. За-290 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання дуже схоже. проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оренду державного і комунального майна" (реєстраційний номер 0876). Також комітет буде пропонувати його зняти з розгляду. Даю слово Роксолані Андріївні. І прохання просто потім перейти до голосування. Скористаюсь цією нагодою і підкреслю, що законопроект 0876 – це не теж саме, що законопроект 1055-1, який ми з вами проголосували, але він вносить зміни до до старих редакцій законопроекту… закону, тому втратив свою актуальність. Пропонується зняти з розгляду. ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович Кубів наполягає, з мотивів. Шановний пане Голово, шановна пані Роксолана, хочу сказати, що цей законопроект врегульовує сферу орендних відносин щодо державного та комунального майна. Це дуже важливий законопроект стосовно освітніх закладів. Ми схвалили в цілому законопроект 1055-1, він підписаний Президентом, і він дуже важливий сьогодні. Хочу сказати, що оренда державного та комунального майна серед іншого врегульовує і ті проблеми, які використовують площадку реальної ціни, реальної угоди і реальної перспективи. Дякую. Шановні колеги, пропоную переходити до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про зняття законопроекту про внесення змін до Закону України "Про оренду державного і комунального майна" (реєстраційний номер 0876) з розгляду. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

"Купуй українське, плати українцям" (реєстраційний номер 0878). Доповідає Підласа Роксолана Андріївна. Пропозиція буде та сама: зняти законопроект з розгляду. Комітет економічного розвитку пропонує зняти з розгляду проект Закону "Купуй українське, плати українцям" як такий, що втратив актуальність після ухвалення нової редакції Закону "Про публічні закупівлі". Дякую. Ярослав Іванович Железняк з мотивів і переходимо до… І Івченко після цього. Шановні колеги, правильно було б і чесно, якщо б цей закон автори назвали "купуй у олігархів", тому що нічого спільного з "купуй українське" він не має. Дякую комітету за позицію, що його відхилено. Дякую великій кількості людей, які зараз знаходяться в цьому залі і не допустили минулому скликанню прийняття цього законопроекту. Окремо дякую за позицію на той час віце-прем'єру Іванні Климпуш-Цинцадзе за принципову позицію, що цей законопроект не був прийнятий. І дуже сподіваюсь, що наше скликання не зробить ніколи такі помилки і не прийме такий законопроект навіть в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, ви знаєте, ось я чую своїх колег і хочу сказати про те, як відбувається в інших країнах. Наприклад, в Японії є політика протекціонізму. На практиці державні контракти там рідко укладаються з іноземними компаніями. Колеги, в Італії є кодекс так званих законів "Альба", який представляє інтереси національних постачальників. Його положення забороняють проводити держзакупівлі деяких видів продукції у тих компаній, які не внесені до реєстру таких постачальників в цій країні. Колеги, ми маємо шанувати українського товаровиробника, робити максимальне сприяння їм в держзакупівлях та в інших фінансово-кредитних установах, мається на увазі, що вони з ними працювали, задля того, щоб додана вартість залишалась в Україні. А зараз ви пропонуєте зняти з розгляду законопроект, в якому, фактично, закладаються підвалини розвитку малого та середнього бізнесу, і міститься реальний шанс запустити позитивний драйвер економічного зростання. "Батьківщина" буде утримуватися,

колег підтримати таке рішення комітету через те, що під красивою назвою він, дійсно, не був про захист українського товаровиробника, а був про повне порушення як Угоди про асоціацію, так і наших зобов'язань в системі СОТ. І я дуже рада, що, нарешті, ті корупційні схеми, які були закладені в цей законопроект, разом з його авторами підуть у небуття. Дякую.

Але, якщо мова іде взагалі про те, що нам пропонують не сповідувати базовий принцип, що гроші українських платників податків за будь-якої можливості повинні залишатися, власне, в Україні, мені здається, що це є просто злочин слідувати цьому правилу. Є, безумовно, продукція, яку просто фізично не виробляють в Україні або вона недостатньої якості. Але при цьому скасовувати це, як знаєте, як ви вже вчинили з переліком підприємств, що не підлягають приватизації. Спочатку потрібно було створити новий перелік, а потім скасовувати існуючий. Якщо ми працюємо в інтересах західних транснаціональних корпорацій, то я не вважаю, що цей парламент має право називатись українським парламентом. Ми спочатку маємо, якщо це поганий закон, внести кращий закон, проголосувати за нього, а потім вже знімати з розгляду цей нібито поганий законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви підтримали, да? Я просто бачу, що це Ляшка був законопроект. добре. Я думаю, що є можливість внести пропозиції. Це буде дуже слушна ідея, і зала її підтримає. поставити на голосування пропозицію про зняття проекту Закону "Купуй українське, плати українцям" (0878) з розгляду. Прошу підготуватись до голосування. І поки колеги готуються, якщо я не помиляюсь, для того, щоб внести законопроект, який буде відноситись до цих саме питань, треба, щоб цього законопроекту, про який говорять колеги, що він є лобістським, не було в стінах Верховної Ради України. Тобто його треба зняти з розгляду. Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-269 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (0899). Доповідає Підласа Роксолана Андріївна, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку. Шановні колеги, оскільки ми вже підтримали законопроект 1062 про напівпровідники, я пропоную ще одні напівпровідники зняти з розгляду, тому що це буде забагато для цього парламенту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Волошин Олег Анатолійович. Шановний пане спікеру, завжди ціную вашу інтелектуальність і дотепність, все ж таки в одному інституті вчились. Знаєте, якщо пан Ляшко інколи робив не тільки погані речі, зокрема запропонував хімічну кастрацію педофілів, то саме його по собі прізвище не повинно нас в цьому сенсі збивати. І те ж саме стосується попереднього. Але що стосується цього. Якщо вже ми тут проти якихось лобістських законопроектів, давайте згадаємо, що раніше проголосований в терміновому режимі як невідкладний законопроект про, Закон, точніше, про напівпровідники, якраз і є типово лобістським. І багато депутатів із вашої фракції чудово знають, в інтересах якого біглого представника уряду Януковича цей закон ухвалювався. Тому мені просто смішно, коли цей аргумент використовується. Лобізм завжди є і буде. Якщо це лобізм в інтересах українських виробників, нічого погано в цьому немає. Дякую. Дякую. Позиція комітету і після цього дам обов'язково Степану Івановичу. 17:44:04 ПІДЛАСА Р.А. Законопроект 1062 був абсолютно недискримінаційним і не створював жодних спеціальних умов для жодних олігархів, і ви це прекрасно знаєте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович Кубів. Шановний пане Голово, шановні колеги, хочу сказати, що даний законопроект, як і попередній, обговорювався широко у нас на двох читаннях на засіданні засіданні комітету. Друге. Хочу сказати, що цей законопроект в своїй суті мав технічний і актуальний характер, який продовжений… внесений був урядом ще в минулому. І третє. Хочу сказати, що законопроект 1062, який був схвалений в першому і другому читанні, також є підписаний Президентом. Сам факт підтримання даного законопроекту говорить про те, що він аналогічний, але він осучаснений, і він підтриманий, підписаний Президентом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про зняття проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстраційний номер 0899) з розгляду. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-298 Рішення прийнято. Переходимо… По фракціям покажіть, будь ласка. Переходимо до наступного питання, Вам запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії (реєстраційний номер 0937). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань правової політики Мережко Олександр Олександрович. Шановний Голово, шановні колеги! Комітет з правової політики розглянув на своєму засіданні законопроект (реєстраційний номер 0937) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії, і враховуючи те, що цей законопроект нівелює поняття гарантії як такої, комітет пропонує його відхилити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є пропозиція проголосувати та відхилити. Ставлю на голосування пропозицію щодо відхилення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії (реєстраційний номер 0937). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-269 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Вам розданий проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну За дорученням голови Комітет з питань правової політики 30 серпня 2019 року на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу (щодо прав на зміну по батькові) (реєстраційний номер 0938) і, розглянувши розглянувши його, рекомендуємо Верховній Раді відхилити цей законопроект. Я дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, справа в тім, що цей законопроект досить непростий. Це законопроект, який, ви знаєте, зараз в Україні жоден громадянин не має жодних обмежень щодо зміни свого імені чи прізвища, але є обмеження щодо по батькові. Цей законопроект у відповідності до наших міжнародно-правових зобов'язань надає таку можливість українським громадянам. І просто так його скасовувати, ми зараз повинні розуміти, що було би добре, якби ми зразу теж прийняли рішення, так як по попередніх, що ми одразу будемо якимось чином цю правову прогалину заповнювати новим законодавством. Так як у нас є велика кількість, наприклад, угорського або румунського населення, яке хоче мати українську транслітерацію по батькові, а в цих країнах, тобто в країнах, де вони, фактично, отримали по батькові, взагалі нема по батькові. І треба вирішувати що нам робити з цими випадками: чи адаптовувати це законодавство до українських реалій, чи все ж таки давати можливість їм просто відтворювати цю транслітерацію. Це непроста задача, яку не могла, наприклад, на превеликий жаль, Верховна Рада вже впродовж кількох скликань вирішити. Тому просив би досить помірковано... Дякую. відхилити проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові) (реєстраційний номер 0938). Прошу підтримати та проголосувати.

За-284 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб (реєстраційний номер 0940). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань правової політики Фріс Ігор Павлович. Добрий вечір, шановні колеги! На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань правової політики розглядався проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб (реєстраційний номер 0940). Він дістався нам як спадок з попереднього скликання Верховної Ради і комітетом до другого читання були підготовлені… підготовлена порівняльна таблиця до законопроекту, яка містила чотири правки і пропозиції, за результатами яких пропонується цей законопроект відхилити. Поясню вам дуже коротко, чому так сталося. Законопроектом пропонується до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад внести відповідні зміни, їм додати відповідні повноваження щодо здійснення виплат одноразової матеріальної грошової допомоги. одночасно з цим при підготовці до розгляду цього законопроекту членами комітету було визначено, і ми знайшли цьому підтвердження, що під час… 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України про внесення відповідних змін до різноманітних кодексів – Господарського кодексу України, Цивільно-процесуального, Кодексу адміністративного судочинства та та інших – виклавши ці відповідні кодекси в новій редакції. А цей законопроект якраз намагається внести зміни в ті норми, які не були змінені, тому він втратив на сьогоднішній день свою актуальність. На підставі цього членами Комітету з правової політики було досягнуто згоди і рекомендацій Верховній Раді вказаний законопроект за номером 0940 відхилити. Дякую. Шановні колеги, якщо… Є. Ну, звичайно. Руслан Петрович Князевич. Дякую, шановний пане Голово. Я тут підтримую доповідача. Справді, проблема існує, вона виникла штучно, оскільки у минулому скликанні чомусь на Комітет з правової політики Міністерство соціальної політики, яке було ініціатором цього законопроекту, передало законопроект і він фактично стосується тільки одного - адаптації визначення поняття "торгівля людьми" до Конвенції ООН щодо транснаціональної організованої злочинності. Але Міністерство соціальної політики через профільний комітет зініціювало низку інших змін, які відповідно знівелювали цей законопроект, і цей законопроект тому не приймався. Я просто хочу пояснити, чому так трапилося, що впродовж кількох років він фактично не приймався. Тому що його прийняття вже було просто неактуальне, воно було не потрібним. Але, оскільки цей законопроект зараз винесений, то, в принципі, те рішення, яке запропоноване підкомітетом, вірне, я думаю, що можна його підтримати сесійною залою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, якщо немає більше бажаючих виступити, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про відхилення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб (реєстраційний номер 0940). Прошу підтримати та проголосувати.

За-287 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 216, "Опозиційна платформа – За життя" – 14, "Європейська солідарність" – 1, "Батьківщина" – 13, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 15, позафракційні – 16. Дякую. Шановні колеги, повідомляю вам, що Північноатлантична рада на чолі з Генеральним секретарем НАТО відвідає Україну 30 і 31 жовтня. В межах цього візиту планується виступ Генерального секретаря НАТО на пленарному засіданні Верховної Ради України 31 жовтня. Відповідно до статті 6 та 34 Регламенту Верховної Ради України нам треба або консенсусно визначитись з цим питанням, або проголосувати за нього. Якщо потрібно, можемо проголосувати. (Шум у залі) Тоді переходимо далі до розгляду питань. Дякую. Якщо немає заперечень, тоді переходимо. Шановні колеги, ставлю на розгляд проект Постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України (реєстраційний номер 2210). Доповідає голова Комітету з питань... Шановні колеги, я пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-262 Рішення прийнято. Шановні колеги, я продовжую вечірнє засідання Верховної Ради України на 15 хвилин, але до розгляду цього питання. Доповідає голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак Сергій Віталійович. 17:56:39 БАБАК С.В. Шановні колеги! Як ми всі добре пам'ятаємо, з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, а також активізації участі талановитих молодих вчених у проведенні міждисциплінарних наукових досліджень та підвищення престижу наукового працівника та його ролі в суспільстві Верховна Рада з 1 січня 2008 року заснувала Премію найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, а також іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Процедура призначення премій та стипендій для молодих науковців регулюється відповідними положеннями. З метою уточнення окремих норм положення, а також вдосконалення процедури висування та відбору робіт і кандидатів Верховною Радою України, 5 лютого цього року були прийняті відповідні постанови та затверджені нові положення. Отже, наразі з 2019 року Верховною Радою України встановлено 30 премій, а також 30 стипендій у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб кожна. Прийняття проекту цієї постанови визначить повноваження Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо забезпечення здійснення організаційних питань з проведення конкурсів на Премію Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, а також подання проектів відповідних рішень Верховної Ради України. Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно підтримав та рекомендував Верховній Раді України розглянути проект Постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України та прийняти його за основу і в цілому. Прошу підтримати, колеги. Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, чи необхідно обговорення цього питання? Можемо голосувати. Ставлю на голосування для прийняття за основу і в цілому проект Постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України (реєстраційний номер 2210). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-305 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, два оголошення від Руслана Олексійовича Стефанчука. 17:59:12 СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні колеги, на завершення ще два міжфракційних об'єднання. Перше об'єднання – це міжфракційне депутатське об'єднання "Турбаза". Співголовами цього об'єднання обрано Наталуху Дмитра Андрійовича, Нальотова Дмитра Олександровича, Лозинського Романа Михайловича та Шкрум Альону Ігорівну. створення міжфракційного об'єднання "Новий Київ". Головою цього об'єднання обраного народного депутата України Ткаченка Олександра Владиславовича. Вітаємо колег! Дякую. Шановні колеги, дякую за плідну роботу. Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим. Не забувайте, будь ласка, картки. Завтра розпочинаємо нашу роботу о 10 ранку.